Sad idemo na objedinjenje dvije točke, to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, br. 574 i - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, Da. Dobro. I onda idemo sa tim točkama. Predlagatelj, znači,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 S nama je iz Ministarstva financija, državni tajnik, g. Davor Zoričić koji će uzet riječ? Da, hvala. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama je nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija. Prijedlog zakona izrađen je kako bi se odredbe važećeg Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija uskladile s uvođenjem eura kao službene valute RH i s činjenicom

Ujedno su pojedine odredbe zakona precizirane u cilju veće pravne sigurnosti odnosno uklanjanja mogućnosti njihovog različitog tumačenja. Važeći Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija stupio je na snagu 1. siječnja 2021. Njime se, između ostaloga, uređuju uvjeti za otvaranje i okončanje postupka prisilne likvidacije kreditne institucije, zatim pravila, postupci i posljedice tog postupka te ovlasti i zadaci tijela u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije. Važeći zakon primjenjuje se na kreditnu instituciju sa sjedištem u RH koja je od HNB-a dobila odobrenje za rad te na podružnicu kreditne institucije iz treće zemlje koja je od HNB-a dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje. Prema ovome Zakonu, postupak prisilne likvidacije može se provesti i nad kreditnom institucijom nad kojom je pokrenut postupak redovne likvidacije ili nad kojom je otvoren postupak sanacije. Postupak prisilne likvidacije provodi se radi kontroliranog izlaska kreditne institucije s tržišta s ciljem smanjenja rizika i prelijevanja negativnih učinaka propasti kreditne institucije na ostatak financijskog tržišta. Također, provodi se s ciljem brzog i učinkovitog skupnog namirenja vjerovnika kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji i to očuvanjem vrijednosti financijske imovine kreditne institucije, unovčenjem imovine kreditne institucije i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. Najvažnije izmjene i dopune odnose se na prilagodbe uslijed ulaska RH u europodručje. Tako se prijedlogom zakona odredba o iznosu regulatornog kapitala prilagođavaju novoj službenoj valuti RH na način da se iznos regulatornog kapitala banke, štedne banke odnosno stambene štedionice iskazuje u euru u iznosu kako je Zakonom o kreditnim institucijama propisan za inicijalni kapital banke ili štedne banke odnosno stambene štedionice. Budući da je ulaskom RH u europodručje prestala bliska suradnja između Europske središnje banke i HNB-a prijedlogom zakona izmijenjena je odredba temeljem koje HNB u bliskoj suradnji postupala sukladnoj uputi Naime, unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma ukidanje odobrenja za rad kreditnim institucijama isključiva je nadležnost Europske središnje banke, a nacionalno nadzorno tijelo HNB provodi zaprimanje zahtjeva i inicijalnu procjenu. Budući da je 11. rujna 2023. započela s radom jedinstvena europska platforma za namjeru vrijednosnih papira TARGET2-Securities prijedlogom zakona proširuje se lista institucija kojima HNB dostavlja obavijest o odluci o podnošenju prijedloga za pokretanje postupka prisilne likvidacije kreditne institucije. Tako osim Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, Financijskoj agenciji i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga sada se takva obaveza dostavlja i Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i SKDD-CCP Smart Clear jer pokretanje postupka zbog insolventnosti kreditne institucije utječe i na njihovo postupanje. Radi prilagodbe načinu rada u okviru eurosustava prijedlogom zakona briše se dio odredbe u vezi s povratom sredstava od obvezne pričuve. Naime, pridruživanjem HNB-a eurosustavu prestali su važiti svi instrumenti monetarne politike HNB-a uključujući i obveznu pričuvu koja se izdvajala na poseban račun kod HNB-a te je u primjeni monetarni okvir eurosustava prema kojem se minimalne pričuve ne izdvajaju na poseban račun nego se u potpunosti održavaju na računima banaka u sustavu TARGET-HR. Ujedno izvršena je prilagodba tehničkim promjenama u platnoj prometnoj infrastrukturi u okviru TARGET sustava, a koje promjene su također uvjetovane uvođenjem eura kao nacionalne valute. Osim toga izmjene i dopune odnose se i na poboljšanja kao rezultat primjene zakona u praksi. Radi uklanjanja mogućnosti različitog tumačenja u pogledu primjene važećeg zakona i zakona kojim se uređuje stečaj u insolvencijskom postupku nad kreditnom institucijom i nad kreditnom unijom prijedlogom zakona izrijekom se navodi da se nad kreditnom institucijom ne može provesti stečajni postupak prema zakonu kojim se uređuje stečaj. Zatim da se nad kreditnom unijom ne može provesti postupak prisilne likvidacije sukladno ovome zakonu, ali se može provesti stečaj sukladno zakonu kojim se uređuje stečaj. Naime, u sudskoj praksi se pojavila dvojba može li se nad kreditnom unijom otvoriti i provesti postupak prisilne likvidacije sukladno odredbama važećeg zakona imajući u vidu odredbu Članka 73. Zakona o kreditnim unijama kojom je propisano da se nad stečenom kreditnom unijom na odgovarajući način primjenjuju odredbe propisa koje određuju stečaj banaka. Ovim dopunama jasno se ističe kako prisilna likvidacija nije stečaj. Dana 1. siječnja 2021. godine prestale su važiti odredbe Zakona o kreditnim institucijama kojima je bio uređen stečaj kreditnih institucija te je stupanjem na snagu važećeg zakona uveden poseban insolvencijski postupak za kreditne unije zvan prisilna likvidacija kreditnih institucija. Nadalje, u vezi s prijavom tražbina u isplatne redove prijedlogom zakona utvrđeno je da samo tražbine matičnih društava kao vlasnika instrumenata koje je društvo uopće izdalo u svrhu ispunjavanja minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze tzv. MREL na pojedinačnoj osnovi ulaze u tražbine za koje je ugovoreno da će se vjerovnik u likvidacijskom postupku namirivati nakon svih drugih vjerovnika viših i nižih isplatnih redova. Dakle, opis instrumenata je preciziran da obuhvaća sve što je izdano kao tzv. interni MREL. Naposljetku, prijedlogom zakona precizira se da sve tražbine koje dioničar ima prema kreditnoj instituciji s obzirom na njegov status dioničara namiruje iz te osnove odnosno tek nakon namirenja svih ostalih tražbina vjerovnika kreditne institucije u postupku prisilne likvidacije i namirenja svih troškova postupka prisilne likvidacije. Navedenom izmjenom omogućeno je da u slučaju kada je dioničar istodobno i fizička osoba koja je radnik kreditne institucije svoju tražbinu iz radnog odnosa ipak može namiriti prije namirenja tražbina koje ima s osnove statusa dioničara. Prijedlogom zakona koji je pred vama važeći Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija prilagođava se novoj nacionalnoj valuti i ulasku RH u europodručje. Također prijedlogom zakona osigurava se veća pravna sigurnost primjene zakona u praksi posebice prilikom odlučivanja sudova u pogledu primjene odgovarajućeg zakona u insolvencijskom postupku nad kreditnom institucijom odnosno kreditnom unijom. Zahvaljujem svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima na pozornosti.

pred vama se danas nalazi i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, dalje u tekstu prijedlog zakona. Prijedlog zakona izrađen je radi daljnje usklađenja važećeg Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava s pravnom stečevinom EU, osiguravanja veće pravne sigurnosti u primjeni zakona te prilagodbe novoj službenoj valuti RH. Podsjetimo, važeći zakon jest propis kojim se uređuju pravila, postupci, instrumenti za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava, ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela te upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda. Sanacija je postupak restrukturiranja kojeg sanacijsko tijelo provodi nad institucijom primjenom sanacijskih instrumenata kako bi se osigurao nastavak pružanja ključnih funkcija, financijska stabilnost te minimizirali troškovi za porezne obveznike. Postupak se provodi nakon što je nadležno tijelo utvrdilo da institucija propada ili će vjerojatno propasti te da je provođenje sanacijskog postupka u javnom interesu. Najvažnije izmjene i dopune odnose se na usklađenje s pravnom stečevinom EU pritom se u cilju daljnjeg jačanja kapitalne sigurnosti institucija važeći zakon usklađuje s Uredbom EU 2022/2036 tzv. base chain quik fix. U skladu s Uredbom dopunjuju se odredbe važećeg Zakona o određivanju iznosa dodatnog minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, tzv. MREL na način da se u slučaju globalno sistemskih važnih institucija tzv. GSV institucija uzmu u obzir i subjekt iz treće zemlje koje su dio GSV institucija, a koji bi bili sanacijski subjekti da imaju sjedište u Europskoj uniji. Radi usklađenja s direktivom EU 2022/25562 dopunjuju se odredbe važećeg zakona kojima se propisuju elementi koje nacionalno sanacijsko tijelo Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, uzima u obzir prilikom provođenje procjene mogućnosti sanacije institucija kao i odredbe o sadržaju sanacijskog plana, sve kako bi se prilikom planiranja sanacije na odgovarajući način vodilo računa o digitalnoj operativnoj otpornosti institucija. Osim toga izmjene i dopune odnose se i na poboljšanja kao rezultat primjena, primjene zakona u praksi. Zahvaljujući dragocjenom iskustvu u provedbi sanacije Sberbank d.d. prijedlogom zakona unaprijeđen je dio odredbi kako bi se osigurala veća pravna sigurnost prilikom promjene, primjene zakona u praksi. Najvažnija unapređenja odnose se na slijedeća pitanja. Pod A, utvrđuje se da sve ovlasti glavne skupštine institucija prestaje danom otvaranja postupka sanacije te da od tog trenutka te ovlasti u sanaciji izvršava Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Pod B, odluka o imenovanju sanacijske uprave uz ostale propisane elemente sadrži i dan imenovanja sanacijske uprave jer se uz taj dan vežu pravni učinci imenovanja te istim danom prestaju sve ovlasti dotadašnjih članova uprave i nadzornih odbora institucija kao i svi ugovori na temelju kojih su dotadašnji članovi uprave bili zaposleni. Pod C, sanacijska uprava uz ovlasti uprave ima i ovlasti nadzornog odbora institucija čime se olakšava provedba sanacije. Pod D, prijedlogom zakona osigurava se da nacionalno sanacijsko tijelo ima ovlast za donošenje odluke o okončanju postupka sanacije i u slučajevima kada je odluka o otvaranju postupka sanacije donesena za instituciju za koju je izravno odgovoran jedinstveni sanacijski odbor. Naime, jedinstveni sanacijski odbor ne donosi odluku o okončanju postupka sanacije ali nacionalno sanacijsko tijelo zbog posljedica koje se vežu uz otvoreni postupak sanacije treba okončati postupak koji je otvorilo. Pod E, prijedlogom zakona uvodi se institut predsanacijski povjerenik kojega sanacijsko tijelo imenuje prilikom donošenja odluke o odgodi plaćanja nakon utvrđenja da institucija propada ili će vjerojatno propasti, a prije eventualne sanacije institucije i to radi osiguravanja učinkovite provedbe te odluke. Nadalje, izmjene i dopune odnose se i na povećanje zaštite potrošača. U cilju veće zaštite potrošača propisuje se da institucija ne može depozit potrošača ugovoriti kao podložnu obvezu. Drugim riječima zabranjuje se ugovaranje depozita potrošača kao MREL instrumenta kako bi se zaštitili depoziti potrošača od obuhvata primjene instrumenata unutarnje sanacije. Zatim kako bi se osiguralo da mali ulagatelji ne ulažu prekomjerno u određene dužničke instrumente koji su prihvatljivi za ispunjavanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze u odnosu na važeće odredbe, predlažu se dvije ključne izmjene. Pod A, povećanje minimalnog nominalnog iznosa sa 100 tisuća eura na 200 tisuća eura i pod B, proširenje obuhvata ograničenja s podređenih MREL instrumenata na tzv. obične instrumente te proširenje obuhvata na instrumente regulatornog kapitala. Predloženom odredbom dodatno se smanjuje rizik provođenja instrumenata unutarnje sanacije i povećava zaštita malih ulagatelja koji možda nisu upoznati s mogućim posljedicama takvih ulaganja. Nadalje, prijedlogom zakona izvršene su izmjene koje se odnose na prilagodbu definicije investicijsko društvo u kojoj se iznos u kunama zamjenjuje izvornih iznosom u eurima, zatim iznosi novčanih kazni predviđenih za kršenje zakonskih odredbi preračunati su u eure, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. Naposljetku utvrđeno je da zakon stupi na snagu 8. dana od objave u Narodnim novinama, osim članaka 6. i 7. koji stupa na snagu 17. siječnja 2025. Članci 6. i 7. ovoga zakona imaju odgođeno stupanje na snagu jer se odnose na usklađivanje s odredbama direktive EU 2022/2556 kojom je propisano da se te mjere primjenjuju od 17. siječnja 2025. Prijedlogom zakona koji je pred vama, važeći Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava usklađuje se s pravnom stečevinom EU u dijelu jačanja sigurnosti institucija i osiguravanja digitalne otpornosti informacijskog sustava u slučaju sanacije institucija, a sve u cilju očuvanja stabilnosti financijskog sustava. Također prijedlogom zakona osigurava se veća pravna sigurnost za eventualnu provedbu postupka sanacije u budućnosti i pojedine odredbe zakona prilagođavaju se novog službenoj valuti RH. Zahvaljujem svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima na pozornosti. Hvala lijepa. Da, 1, 2, 3. 3 replike. Gospodin Dretar, prva. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine državni tajniče, poštovana gospođo suradnice, evo jedno pitanje koje pretpostavljam mene kao ispodprosječno obrazovanog obrazovanog u ovako ekonomskim pitanjima, vjerujem zanima i javnost pa molim vas da nam objasnite razliku između kreditne institucije i kreditne unije i odgovorite na pitanje imamo li u Hrvatskoj kreditne unije, koliko ih posluje i naravno, kako otprilike izgledaju njihova salda? Hvala unaprijed na odgovoru. izvolite. **Zoričić, Davor** Dakle kreditne unije posluju po posebnom zakonu, imamo ih 16 u RH. Znači one su poseban oblik financijske institucije svoje vrste. što se tiče kreditnih institucija, tu nam spadaju banke i trenutno jedna stambena štedionica koja posluje uz, čini mi se 19 banaka. Znači 19 banaka i jedna stambena štedionica. One su regulirane svojim zakonom, Zakonom o kreditnim institucijama.

je izmijenila regulativu obvezne pričuve. Znamo da je ona nekad bila 9% pa se smanjivala na 5, a onda je u 12. mjesecu 2022. ona Toliko je i u euro sustavu. Dakle, mi smo se i naše banke prilagodile upravo tom postotku. Što je to značilo za naše banke, dakle one su tada na taj način je bilo oslobođeno oko 15 milijardi eura. Evo pa možda malo zbog javnosti da se pojasni što to znači zapravo za same banke i za likvidnost. **Radin, ulaskom Republike Hrvatske u euro sustav primjenjujemo monetarnu politiku, instrumente monetarne politike iz euro sustava dakle ECB-a, to znači upravo ovo što ste rekli da smo smanjili značajno obveznu pričuvu za banke u Republici Hrvatskoj, a što je naravno značajno utjecalo na povećanje njihove likvidnosti. Svjesni smo i svi uživamo okolnosti toga da je likvidnost u našem sustavu dosta velika što s jedne strane utječe na to da su aktivne kamatne stope relativno niske u Republici Hrvatskoj s druge strane i da su kamatne stope na depozite dugo bile relativno niske. Izdavanjem državnih vrijednosnih papira i nuđenjem široj javnosti, dakle svim građanima došlo je do blagog rasta konačno i pasivnih kamatnih stopa i polako podizanja razine kamatnih stopa, ali sve vrlo kontrolirano i

Pa samo vezano za ovu drugu, drugi zakon odnosno direktivu da li on ima ikakvog utjecaja na hrvatske banke budući da se o toj direktivi, radi se o bonitetnom tretmanu globalnih sistemski važnih institucija, pa me sad zanima da li ona ima nekakav direktni utjecaj na trenutno hrvatske banke budući da one

a prema posljednjem izvještaju, informacijama čini se da je i ona s tog popisa uklonjena, tako da nema nekakvog značajnog utjecaja u pogledu globalno sistemski važnih na naš sustav. Hvala lijepa. Nemamo više replika. Iz odbora izvjestitelji? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Boris Lalovac, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Pred nama su danas dva zakona. Tiču se zapravo kreditnih institucija. Prvi je Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, a drugi je o sanaciji kreditnih institucija. Kao što je ovdje uvodno rečeno jedan i drugi zakon odnose se jednim dijelom, jednim dijelom se odnose zbog toga što se prilagođavamo euru kao službenoj valuti Republike Hrvatske, a drugi razlog je vezano zato što moramo se uskladiti sa Direktivom 2022. odnosno 2036 u pogledu bonitetnog tretmana globalnih sistemskih važnih institucija i zato je moje pitanje bilo državnom tajniku koliko je to direktno utječe na Hrvatsku. Znači ako je bila Unicredit dio toga sada više nije. Međutim, bez obzira na sve što direktno ova direktiva ne tangira Hrvatsku bankarsku scenu, dobro je da je imamo budući da nikad dosta opreza vezano za reguliranje i kontroliranje kreditnih institucija i zbog toga se ovdje s posebnim naslovom se analizira kada se neka kreditna institucija ide u njenu likvidaciju jel'? I to je poseban slučaj. U Hrvatskoj je, to su davna vremena sada više i ne koriste se, nego što je bio, kao što je bio proces Sberbanke, znači ona je prolazila proces sanacije i to je taj određeni da ne kažem i pravni iskorak zbog važnosti cjelokupnih kreditnih institucija na financijski sustav i za gospodarstvo da se kreće u sanacije, da je Narodna banka kao dio euro sustava sada odgovorna za sanacijski mehanizam, da imamo i institucije u Republici Hrvatskoj kao što je Hrvatska agencija za osiguranje i tu ste zapravo spominjali više institucija koje su nadležne da se aktiviraju ukoliko dođe do problema unutar kreditnih institucija. Ja ću se samo kratko nasloniti na sanaciju kreditnih institucija u onome pogledu što hrvatski građani posjeduju unutar tih kreditnih institucija, ali ovdje govorimo s jedne strane o tehničkoj sanaciji ili likvidaciji određenih kreditnih institucija. Ono što hrvatske građane zanima je kako doći do novca ukoliko se dogodi određeni određeni problem unutar neke kreditne institucije. Krajem 2022. godine postojao je ukupan iznos štednje je bio 464 milijarde kuna, odnosno ukupni depoziti su zapravo rasli za skoro 63 milijarde kuna ili čak 16% u odnosu na 2021. godinu. Od tih 464 milijarde kuna depozita od tih 21 instituciju kada su krajem 2022. godine poslovale na njih 6 znači onih prvih šest banaka odnosilo se 89% svih depozita ili negdje oko 417 milijardi kuna. Znači vidite ogromnu koncentraciju depozita unutar šest kreditnih institucija. Znači skoro 90%. I ovdje je bitno reći da su svih ovih šest institucija, a vi me ispravite ako ne, ja mislim da su oni već u tom euro sustavu kod Europske središnje banke i bili su u tom monitoringu, onome procesu kada smo i donosili ove zakone. Od tih 464 milijarde kuna ukupnih depozita osigurano je 260 milijardi ili 56%, dok je 204 milijarde kuna neosigurano jel, neosigurano ili 44%. od tih osiguranih sredstava 230 milijardi, od ovih 260 milijardi, 230 milijardi je osigurano u ovih, ponovo govorim, u ovi prvih, prvih prvih 6 financijskih institucija. I ono što je bitno, u tih 260 milijardi, 232 milijarde odnosi se na štednju, depozita i građana i oni čine zapravo skoro 90% svih osiguranih, osigurane štednje i razlika još ova 26 milijardi su osigurani novci za pravne osobe. Međutim ono što ovdje kada gledate ovaj dio osiguranih i neosiguranih novaca, svakako treba reći da ovih 204 milijarde koje nisu osigurane, drugim riječima, ukoliko bi došlo do propasti financijskog sektora, 204 milijarde kuna ne bi bilo naplativo jel. E sad, ko od ovih 204 milijarde drži novaca jel i šta se tu još može napravit? Znači od 204 milijarde kuna neosiguranih novaca 91 milijardu kuna jel, govorim u kunama jel je lakše zato jel još je bila 2022.g., jel to je izvješće za 2022.g., 91 milijardu odnose se na pravne osobe, znači 45% se odnosi na pravne osobe 53 milijarde kuna neosiguranih novaca su fizičke osobe, 26% i ja moram priznat da me to čudi, 52 milijarde kuna hrvatski građani drže u bankama koje nisu osigurane, A sad ću vam reći zbog čega i, i šta se tu još može napraviti. Dalje, 29 milijardi neosiguranog novca je od financijskih institucija i 27 milijardi od državnih jedinica Znači ono košto znate zakonom, znači osigurano je do 100 tisuća eura po financijskoj instituciji. To je ono što je i ovim direktivama, ne samo ovim direktivama nego i ovim drugim direktivama, je i što smo mi implementirali unutar EU i ja mislim da je taj 100 tisuća eura po instituciji jel, po računu u instituciji da je nekakav nivo na razini cjelokupne EU, u nas je to bilo niže i sada se ulaskom u EU se taj dio digao na 100 tisuća Međutim, ovaj dio od 53 milijarde jel, to su svi oni iznosi iznad 100 tisuća eura jel, to su svi oni iznad 100, iznad i ako vidite na ovu koncentraciju novca da se u samo u 6, da je veći dio novaca zapravo fokusiran je i koncentriran je zapravo u ovih 6 financijskih institucija, onda se dolazi zapravo do zaključka da veći dio hrvatskih građana, ne veći dio, ne njih kao količina nego taj novac koji je zapravo osiguran nalazi se vjerojatno u ovih 6 institucija i to je onaj novac iznad 100 tisuća Mi smo nedavno i tu sam ja više puta i, i, i, i rekao da je dobro da se ulaže u instrumente države i obveznice i zapisi jel je to također jedan dio sigurnosti osiguranog novca, Znači ovaj jedan dio novca ako su, neki dio građana su imali iznad ovog dijela jel, svakako je bilo mudro uložiti u obveznice RH i u trezorske zapise RH jel. Zašto? Zašto? Upravo zato što vam je taj novac onaj koji je imao iznad jel, je osigurao, jel ipak država jamči svojim poreznim prihodima, PDV-om i svim poreznim prihodima, jamči isplatu svim svojim kreditorima, pa tako i hrvatskim građanima koji su kreditori u, u toj, u toj dijelu jel. Tako da ćemo vidjeti, bit će zanimljivo da vidimo kada se dobiju podaci za 2024.g. kada se ovaj dio, oko 2 milijarde eura jel, ispravite me, jel, jel ukupno 2 milijarde eura, ja mislim i jedan i drugi su oko 2 milijarde jel, oko 15-tak milijardi kuna, vidjet ćemo kolko su građani disperzirali od ovog neosiguranog 52 milijarde, kolko su uložili u ovih, je li su 15 milijardi uložili da bi im bio i taj dio osiguran jel. I to je ono što svakako treba uvijek govoriti da, pazite, vjerojatno ovi građani koji imaju ovlike novce jel, koji imaju još ovo dodatno osigurane novce, to nisu građani koji s druge strane su neuki jel, to su vjerojatno građani koji su došli do tog novca i sad me, malo me čudi da nisu taj novac disperzirali da budu pokriveni ono 100%, da budete do 100 tisuća eura pokriveni, iza toga stoji sanacijski fond, iza toga stoji ovaj dio, cjelokupna, cjelokupna infrastruktura jel od, koja se proteže da ne kažem do Brisela ili do Frankfurta jel, da cjelokupna infrastruktura sada više ne osigurava i taj novac u Državnom proračunu nego se taj državni novac, se osigurava kroz jedinstveni sanacijski mehanizam itd. koji je na razini, na razini EU, u milijardama se mjeri je li i zato me malo čudi ovaj dio i kada je ravnateljica ove agencije zapravo nama na saborskom odboru i prezentirala ta financijska izvješća da jedan veliki dio još uvijek hrvatskih građana ima novac koji nije osiguran jel. Razumijem za kompanije jel to nije lako jel kompanije novac da ga vrti, da ulaže, da stvara, da, da, da, da, da, da taj novac oplođuje odnosno da stvara određenu dodanu vrijednost jel i naravno da i mora se priznati da 26 milijardi je osigurano za, za kompanije, ali oni novac koriste isključivo za, za, za investicije, za proizvodnju itd. jel. Tako da, tako da svakako apeliramo uvijek kada, kada disperzirate određene rizike i kažem i kada su i kada raspravljamo u saboru, kad kažemo, kada i mi ovdje sa zakonodavnog dijela kada donosimo ovakve zakone mislim da trebamo i apelirati i raspravljati u tom dijelu da i kada Vlada donosi te zakone, kada i oni predstavljaju ulaganje u obveznice, ulaganje u zapise, da je to isto jedan oblik disperzije, disperzije toga rizika, smanjivanja rizika, da je to pozitivno za hrvatsko društvo i da su i ove sve direktive u konačnici koje dolaze iz Brisela, jel nije sve ono što cijelo vrijeme govori se negativno, jako pozitivne, kada se dogodi određeni, određeni ovaj problemi da se onda postoji svi ovi mehanizmi zaštite, ali vjerojatno će se još morati raditi i na edukaciji građana da upravo koriste sve mehanizme disperzije rizika jer kad dođe ona teška vremena, onda uvijek ono krene navala na financijske institucije, ali tad ne treba bit navale, nego na vrijeme da se zapravo sav taj novac koji je, da se zapravo i osigura. Je li, Klub SDP-a će apsolutno podržati ova dva zakona. Zahvaljujem. Hvala. G. Zvonimir Troskot, Klub zastupnika Mosta. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti koji pratite ovu važnu temu. Ovoj temi danas bih pristupio iz jedne druge perspektive, dakle mi u Klubu Mosta smatramo da su naši umirovljenici i naši građani godinama najbolje kreditne institucije koje godinama i desetljećima saniraju krive ekonomske politike Vlade, pogotovo ove. Pogotovo sad ove, a dotaknut ću se zašto to govorim. Prije svega, ono šta smo već dotaknuli u određenim situacijama, dakle kreditne institucije u koje danas mi raspravljamo su vlasnici, pardon, odnosno osnivači mirovinskih fondova, a mirovinski fondovi itekako utječu na, sa svojim ulaganjima na sudbine i na našu budućnost koja je ispred nas, svih nas, to je sve naš novac. Naš novac u mirovinskim fondovima. E sad, šta se događa? Dakle, neki dan je bila preuzimanje Fortenove. Dakle to treba gledati iz nekoliko perspektiva, prije svega, naš novac iz mirovinskih fondova kojim su vlasnici kreditne institucije o kojoj mi danas raspravljamo, će određeni postotak svih naših mirovina prebaciti u alternativni investicijski fond koji nema takva ograničenja kao što imaju mirovinski fondovi kojima su osnivači kreditne institucije koje danas mi dakle raspravljamo, a bilo je u povijesti hrvatskog gospodarstva i jako puno odluka tih mirovinskih fondova gdje su izgubili naše novce, nitko nije osiguravao dakle te investicije, naše mirovine su propale. Ti isti alternativni investicijski fondovi će u jednom trenutku financirati određene financijske akrobacije od Pave Vujnovca. Da li će to biti direktno pa će se financirati udjeli od IPO-a odnosno initial public offering odnosno izlazak na tržište kapitala sa ponudom udjela ili će ići indirektno, to je sad novi model koji ćemo danas predstaviti, gdje će se iskoristiti Podravka jer je ona malo zadužena firma još uvijek, dakle iskoristit će se Podravka kako bi se zajedno sa novcima iz alternativnih investicijskih fondova, kako bi se financirao agribusiness iz Fortenove koji se Pavo Vujnovac želi riješiti jer za shvatiti ono što će se događati kod nas, treba shvatiti mindset Pave Vujnovca, to je čisti diler. Dakle taj, šta se tiče stvaranja ili proizvodnje ili nečega takvoga, takav nema veze s time, tako da je u tom mindsetu, njemu jedino što je bitno je retail business unutar Fortenove. Kad kažemo retail business, dakle govorimo o, govorimo o Konzumu, govorimo o Merkatoru, zašto? Jer kada se riješiš svih dugova, kada se riješiš svih vjerovnika sankcioniranih, nesankcioniranih, kad ti je Andrej Plenković asistira da ti to možeš kupiti po jeftinim cijenama, onda dobiješ zapravo vrijednost kompanije koja se equity može čak procijeniti na 4 milijarde eura, a s druge strane imaš i moć, je li? Mi smo to sve isfinancirali, preuzeli tvoje dugove, a s druge strane imaš i moć jer će svi zapravo dobavljači opet trebat dolazit kod Pave Vujnovca i govorit mu kak je on lijep, kak je on visok, kak je on krasan, samo kako bi plasirali svoje proizvode kod njega u kompaniji. a šta će zapravo Podravka i dakle mirovinski fondovi jednom kad daju novac? Dakle u kupnji, primjerice, agribusinessa, kao što su Vupik, Pik, itd., dakle opet dolazimo do određenih kredita, doduše, ovo je sad kod investicijskog fonda. Dakle, sa prodajom tih kompanija koju Pavu Vujnovca ne interesiraju, to govorimo sad već kratkoročno, govorimo o agribusinessu, kao što sam rekao, govorimo o Jamnici, govorimo o Zvijezdi, itd., koji spadaju više pod food, dakle jednom kad to proda, dakle tim našim novcem iz investicijskih fondova koji su proizašli iz mirovinskih fondova koji su zapravo vlasnici osnivači kreditne institucije koje danas raspravljamo će se isplatiti HPS-ov dug od 1,2 milijarde na 18% koji je pametni Fabris Peruško, dakle dogovorio na 18% kamatne stope sa instrumentom osiguranja cijele kompanije Mitko. Evo, to je on uspio isposlovati. A da bi se toga riješili, majstori će kroz alternativni investicijski fond koji su naši novci plus Podravka koja je još jedina državna kompanija, uz naravno još mirovinske fondove, mi ćemo biti ti koji ćemo isfinancirati dug Pavi Vujnovcu. Evo, to je ono što se događa u pozadini, kad oni to sad govore kako su to sad sve fine transakcije, itd., kak se sad to sve izvlači, ključ jest da Pavi Vujnovcu ostane retail koji ima svoj equity jako, jako visok, ima i svoju moć pregovaračku iz razloga što kada imaš retail odnosno cijelu distributivnu mrežu, ti možeš pregovarati i opet ucjenjivati, imaš svoje kompanije gdje ćeš plasirati svoje proizvode, a riješio si se i dugova, riješio si se biznisa koji ne znaš menadžerirat. Točka br. 2, također, isto nije spomenuto, dakle u ovim svim danima jest i arbitraža koja je sad u 2024. vrlo izvjesna gdje će Gazprom potraživati, Gazprom će potraživati minimalno 3 milijarde eura od PPD-a. A gdje je tu sad interesantna stvar? Znači opet govorimo o određenim kreditiranjima? Govorimo o situaciji da PPD ima svoja potraživanja prema javnim poduzećima, koja, primjerice, HEP dobivaju kreditne od kreditnih institucija koje danas mi raspravljamo. Dakle i PBZ i komercijalne banke, itd. su kreditirale HEP kako bi oni mogli davati plin za jedan cent kako bi mogli sudjelovat u određenim aferama koje su ponovno povezane sa Pavom Vujnovcem, dakle sve mi to kreditiramo i plaćamo iz kamate jer na zadnjem kreditu od kreditne institucije o kojoj raspravljamo kamatne stope su čak negdje i Euribor dakle 6% na milijardu eura, to će sve plaćat naši građani. Dakle, mi imamo situaciju da PPD kao takav ima određena potraživanja prema HEP-u i Gradskoj plinari Zagreb Opskrba, dakle to su sve naši novci. E sad, s obzirom da dolazi do određenih izvlaštenja u PPD-u, to je ono što se vidi već polako određeni procesi po sudskom registru gdje se PPD kao takve stavlja u drugu kompaniju, to je Blue Horizon s obzirom da se neće biti u inicijalnoj ponudi sam PPD ono što su zapravo tendencije svega toga što se događa jest da PPD se miče sva imovina i priprema za stečaj. Zašto je to tako? Zato što znaju da dolazi ogromna, ogromna arbitraža sa 50-50 vjerojatnosti da će oni izgubit taj spor. A gdje je tu interes naših građana? Pa upravo iz javnih poduzeća gdje smo mi dužni na temelju afera kao što je plin za jedan cent ili kasnije šta je prodavan taj plin Gradskoj plinari Zagreb, mi ćemo onda bit po actio Pauliani ili po proboju pravne osobnosti ko što je institut na temelju čega će Gazprom imat svoja potraživanja ćemo opet mi morat plaćat sve te financijske akrobacije od Pave Vujnovca. Naravno, tko mu je to servirao? Andrej Plenković. A ko će osigurat naše mirovine? Koja će to kreditna institucija napravit? Ko će sad osigurati našim mirovinama naš novac, vaš novac, ljudi koji nas gledaju, svih ovdje to je naš novac. I zašto bismo mi morali naše mirovine koje smo zaradili koje su vlasnici dakle smo mi koje smo deponirali mirovinskim fondovima kojima su osnivači kreditne institucije koje danas raspravljamo da mi moramo financirat takve projekte? Zbog čega? Ko će sanirat naše umirovljenike? Ko će sanirat primjerice dobavljače? To je isto na neki način kreditna institucija s obzirom da im se po nekom principu graničnog duga koji oni imaju prema Fortenovi dakle oni se otkupljuju uz diskonte od 20 do 30% pri čemu se PPD i određena poduzeća ponašaju kao agencije za naplatu potraživanja. Ko će spasit te dobavljače koje možda Fabris Peruško nazove i kaže gledaj imaš zapravo potraživanja prema nama tolika i tolika, ali i promet ti je prema Fortenovi toliki i toliki, diskont će biti toliki i toliki. Ko će njih sanirat? A opet u tim poduzećima radi jako puno ljudi koji plaćaju svoje poreze, plaćaju svoje kredite, plaćaju svoje kamate itd., ko će to isfinancirat? Dakle, nitko ne govori o tim stvarima pozadinskima koji se događaju iza kulisa koji sve imaju svoju cijenu. Predstavljaju se kao nekakvi vrhunski uspjesi, da ne govorimo o likvidacijama svih tih poduzeća koji kreditiraju, da ne govorimo o „likvidacijama“ ekonomskim naših ljudi koji više ne mogu plaćat svoje račune zbog ovakvih akrobacija. Ko će to sanirat? Ko će platit sve te troškove društvene osim što smo već platili sa iseljavanjem, s obzirom da se svaka loptica svaki ekonomski „dupli pas“ proigrava sa Pavom Vujnovcem. Ko će to sve platit? E sad po pitanju ovog dakle danas raspravljamo o kreditnim institucijama, moje će pitanje bit da li je aktivirana bankovna garancija za naplatu plina? Odgovor je jest. A da li je izrečena privremena mjera za naplatu bankovne garancije oko plina? To je pitanje za Pavu Vujnovca i trgovačke sudove u RH jer ako jest onda imamo pravni problem kojeg su raspravljali i prof. Slakoper i profesorica Poreti i ostali stručnjaci trgovačkog prava koji raspravljaju da privremena mjera na bankovnim garancijama nema apsolutno nikakvog smisla aktivacija bankovne garancije znači naplata potraživanja odnosno obveze koje prema tebi ima dužnik i to pravo nije je akcesorno dakle ti ga moraš isplatit ako se aktivira bankovna garancija jer ako nemaš tako nešto šta će onda gledat ostali poduzetnici koji će htjet ulagati u RH, a vidjet da primjerice instrumenti osiguranja naplate potraživanja u Hrvatskoj ne funkcioniraju, osim ako nisi blizak vladajućima i ako nisi blizak strukturama koje danas kupuju najveće kompanije u RH koje se predstavljaju kao nekakvi uspjesi, a mi smo to sve isfinancirali, mi smo to sve isfinancirali. Hoćeš kroz plin za jedan cent, hoćeš kroz ranijih afera sa plinovima, hoćeš kroz kupnju hotela na Postirama to je financirano sa mirovinskim fondovima, da, kupnja u Postirama je isfinancirano sa mirovinskim fondovima zajedno s kompanijom Iskraemeco gdje su izvlačili brojila iz HEP-a s tim novcem jel su AMR sustavi Iskraemeco zajedničke kompanije dakle dole u na Postirama kupile taj hotel. Opet naši novci, al se to prama van komunicira kao da je to jedan fantastičan poduzetnički uspjeh. Da ne govorimo o Andreju Plenkoviću koji govori da BDP raste sada 2,8%, to je točno, ali ne govori da mu je proračun narasto 11%, pa ako imaš trošak države koji ti raste četri puta od tvog BDP-a, a to se baš i ne prelijeva na naše građane onda imamo problem jel to znači da se ti zadužuješ i da ponovno kod tih kreditnih institucija mi ćemo plaćat još veće kamate. Sva sreća da sada ima narodne obveznice gdje su kamatne stope 3,75%, da izlazi na međunarodno tržište kapitala ko što će morat u određenim situacijama kamatna stopa će bit 5%. A ko će onda to financirat? A da ne govorimo o pad izvoza, kako o tome ne govorimo? To isto financiraju kreditne institucije o kojima raspravljamo. A zašto pad? Iz razloga što naši najveći vanjskotrgovinski partneri u recesijama u tehničkim recesijama, dakle naše osnovno pitanje jest tko će zapravo zaštitit te naše ljude, naše umirovljenike gdje se spomenute kompanije ponašaju kao da je to bakina ušteđevina pa ćeš si ti uzeti novaca koliko tebi treba za ovu kompaniju, za ovo pa ako ne uspije transakcija s Allianz osiguranjem ćeš onda te novce preselit u alternativni investicijski fond, gdje nemaš takvo ograničenje. Država ako opet propadnu te investicije će opet to naši građani morat platit, a društvo dakle kolektivi… društvo kolektivizirat troškove, a pojedinci ubirat dakle sve te plodove. Toliko od nas. Hvala.

to je to. Dakle, kolega Troskot stvarno ne zna o čemu govori, a ja bi ga samo pitao što je …/Govornik se ne jer on je danas rekao jednu novu definiciju …/Govornik se ne razumije./… koja je nepoznata u svjetskoj ekonomiji. Dakle, kratko i jasno on je govorio nekakvim meta rječnikom ali to mu ne leži i zapravo se pogubio… …/Upadica Furio opomena bila je replika ostajemo na tome. Gospodin Dretar, Domovinski pokret, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, dakle u ovoj objedinjenoj raspravi nekoliko riječi o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija za koje smo evo u uvodnoj raspravi tj. kroz replike saznali da u Hrvatskoj imamo dakle 19 banaka odnosno kreditnih institucija i jednu stambenu štedionicu te 16 kreditnih unija. Dakle, kod kreditne unije ne postoji državna garancija. Ne pravim se ja nešto pametan, morao sam sad to guglati jednostavno ekonomija nije moje područje, no iz onoga što smo ovdje pročitali u ovom prijedlogu izmjena zakona nema apsolutno ništa što bi bilo upitno. u samom obrazloženju zakona piše da se pojavila dvojba može li se nad kreditnom unijom otvoriti i provesti postupak prisilne likvidacije kreditnih institucija sukladno odredbama važećeg zakona, pa onda eto sve načelno u ovom tekstu koje kao što i svi koji ga imaju pred sobom ovdje ili svi koji su ga mogli vidjeti u javnoj raspravi odnosno e-savjetovanju i vide da ništa upitno nema. Što se tiče drugog zakona o ovoj objedinjenoj raspravi, a to je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u samom uvodnom obrazloženju u ocjeni stanja i osnovnim pitanjima definira se dakle, spominje se i Direktiva iz 2014. EU kojom je utvrđeno da se na sve institucije u EU primjenjuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze koje je specifično za svaku instituciju. Naravno, nastavlja se dalje kroz reformu okvira EU za sanaciju institucija iz 2019. u sklopu paketa mjera za smanjenje rizika i evo nas dakle ovdje danas. Do prošle godine 2022. kada je donesena Uredba EU sa ciljem izjednačavanja s odredbama tzv. TLAC standarda izračuna dodatnog minimalnog zahtjeva itd., itd.. Primjećujemo naravno ovdje da se i ovim prijedlogom zakona usklađuju odredbe važećeg zakona sa Direktivnom EU 2022. godine broj 2556 koja govori o naravno povećanoj primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije pri pružanju i upotrebi usluga jer su naime institucije izložene digitalnim rizicima. Svjesni smo u kakvom vremenu živimo. vidimo da se kako bi se zaštitili depoziti potrošača od obuhvata primjene instrumenta unutarnje sanacije predlaže odrediti da institucija ne može depozit potrošača ugovoriti kao podložnu obavezu te naravno uz sve ove ostale članke možemo samo reći da niti jedan od ova dva zakona koja danas ovdje raspravljamo nije upitan te će ih Klub Domovinskog pokreta podržati u prvom čitanju. Hvala. Hvala lijepa. Budući da kolega me pitao da li ovaj, da li je bila opomena prije pa i mene sad dovodi u sumnju, da normalno da je bila opomena čim je bila, ali mislim da sam i rekao, ako nisam evo sad je kažem gospodinu Zekanoviću ne vama. Gospodin Dretar ne vama, e dobro. A sada je gospođa Balić ispred HDZ-a. Izvolite. dakle pred nama su danas dva prijedloga zakona, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija te Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija predstavlja važan korak u očuvanju financijske stabilnosti i sigurnosti. U svijetlu recentnih ekonomskih promjena i izazova pitanje financijske stabilnosti i sigurnosti postalo je ključno. Prisilna likvidacija kreditnih institucija nije samo pravni postupak već i mehanizam zaštite šireg financijskog tržišta i ekonomije od negativnih posljedica koje bi propast jedne takve institucije mogla prouzročiti. Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija koji je stupio na snagu početkom 2021. godine predstavlja odgovor na potrebu za detaljnijim i prilagođenijim pristupom upravljanju rizicima i posljedicama koje prisilna likvidacija kreditnih institucija nosi. U usporedbi s općim stečajnim postupkom za trgovačka društva ovaj zakon pruža specifičan i usmjeren okvir za brzo, efikasno i pravedno rješavanje situacija kada financijska institucija postane nesposobna za nastavak poslovanja. Stoga je važno naglasiti kako se postupak prisilne likvidacije provodi radi kontroliranog izlaska kreditne institucije iz tržišta, s ciljem smanjenja rizika kao i prelijevanja negativnih učinaka propasti kreditne institucije na ostatak financijskog tržišta. Nadalje u slučaju mogućeg postojanja dvojbe je li nad kreditnom institucijom iz važećeg zakona moguće ipak provesti stečajni postupak, predloženo je izrijekom navesti da se nad kreditnom institucijom ne može provesti stečajni postupak prema zakonu kojim se uređuje stečaj. Govoreći o trenutnom stanju financijskog sektora, suočavamo se s promjenjivim izazovima. Smanjenje ukupne imovine kreditnih institucija i promjene u strukturi neprihodujućih kredita i predujmova, ukazuje na potrebu za stalnim prilagođavanjem i proaktivnim upravljanjem rizicima. Istovremeno rast profitabilnosti i stabilnosti ključnih pokazatelja kapitalizacije, svjedoče o otpornosti našeg financijskog sustava. Usklađivanje s uvođenjem eura kao službene valute, preciziranje odredbi vezanih za prisilnu likvidaciju postupak na kreditnim institucijama, prilagodbe u vezi s promjena u platnom prometnom sustavu i target infrastrukturi te proširenje opsega obavještavanja o pokretanju prisilne likvidacije su koraci prema osiguravanju veće transparentnosti, efikasnosti i pravičnosti u ovim postupcima. Nadalje, kako smo i čuli iz uvodnog izlaganja državnog tajnika, precizirano je da se sve tražbine koje dioničar ima prema kreditnoj instituciji s obzirom na njegov status dioničara, namiruju s osnove njegovog položaja odnosno tek nakon namirenja svih ostalih tražbina vjerovnika kreditne institucije u postupku prisilne likvidacije i namirenja svih troškova postupka prisilne likvidacije. Navedenom izmjenom omogućeno je da u slučaju kada je dioničar istodobno i fizička osoba koja je radnik kreditne institucije, svoju tražbinu iz radnog odnosa ipak može namiriti prije namirenja tražbine koje ima s osnove statusa dioničara. Zaključno prisilna likvidacija kreditnih institucija kao i predstojeće izmjene i dopune zakona, predstavljaju ključne elemente u našoj strategiji za očuvanje financijske stabilnosti. One su odraz naše predanosti, održavanju sigurnog i zdravog financijskog okruženja ključnog za ekonomski prosperitet i povjerenje građana i poslovnih subjekata u naš financijski sustav. Slijedom izrečenog Klub zastupnika HDZ-a podržat će donošenje ovog prijedloga zakona. Nadalje, kada je riječ o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, trebam reći kako u svjetlu globalnih financijskih izazova i rastuće digitalizacije predmetni zakon predstavlja svojevrsni odgovor na suvremene nestabilnosti i izazove. Zakon je izrađen odnosno usklađen s potrebama stvaranja sigurnijeg financijskog sektora unutar EU, usmjerava se na osiguravanje instrumenata i ovlasti za uredno upravljanje propadanjem banaka, pri čemu se posebna pažnja posvećuje očuvanju financijske stabilnosti i zaštite deponenata. U tom kontekstu bankovna unija koja je uspostavljena 2014. godine, temelji se na zajedničkim pravilima koja su sadržana u 3 akta sekundarnog prava EU. Riječ je o direktivi 2014/59 o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava Uredbi broj 806/2014 o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te direktivi 2014/49 o sustavu osiguranja depozita, stvarajući na taj način robustan okvir za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava. Sanacija kao postupak restrukturiranja provodi se nad institucijama za koje se utvrdi da propadaju ili će vjerojatno propasti pod uvjetom da je njeno provođenje u javnom interesu. Ovdje se ističe važnost postizanja ciljeva sanacije kao što su očuvanje ključnih funkcija, zaštita javnih sredstava, zaštita deponenata i ulagatelja te smanjenje štetnog učinka na financijsku stabilnost. Važno je istaknuti kako pri odabiru instrumenata sanacije, sanacijska tijela moraju voditi računa o ostvarenju ciljeva sanacije i primjeni općih načela sanacije uključujući dioničare kao prve nositelje gubitaka i zaštitu deponenata. Naše usmjeravanje prema harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva s pravnim okvirom EU, nije samo formalnost već je važan korak u osiguravanju pravne sigurnosti, poticanju ekonomskog rasta i jačanju zaštite prava naših građana. Kroz ovaj zakon, ne samo da ispunjavamo naše obveze kao članica EU, već i aktivnost prilagođavamo naš pravni okvir zahtjevima direktive 2014/59 i povezanih uredbi EU koje se odnose na ključne aspekte kao što su financijska stabilnost, bonitetni nadzor i digitalna digitalna operativna otpornost. Takvo usklađivanje je ključno za održavanje povjerenja međunarodnih tržišta u naš financijski sektor te temelj za zaštitu naših građana i ulagatelja u skladu s najvišim standardima koji vladaju EU. Predmetni zakon također se usklađuje s nizom direktiva i uredbi EU koje stvaraju čvrst okvir za sanaciju institucija uspostavljajući odnosno definirajući pravila i instrumente ključne za očuvanje financijske stabilnosti. Posebno naglašavam važnost direktive 2014/59 i njezinih izmjena koje postavljaju standard koji danas ne, moramo ne samo ispuniti već i premašiti. Naime, spomenuta direktiva uspostavlja okvir za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava stvarajući temelj za brzu i efikasnu reakciju u slučajevima propadanja financijskih institucija. Direktiva postavlja minimalne zahtjeve za regulatorni kapital i obveze koje su ključne za održavanje solventnosti institucija. Tijekom posljednjeg desetljeća svjetska ekonomija suočava se s nekoliko značajnih financijskih kriza, od kojih su neke imale izravne utjecaj i na Hrvatsku. Iskustva iz prethodnih financijskih kriza, neizbježno su nas naučila o važnosti izgradnje i održavanja robusnog i fleksibilnog financijskog sustanja, sustava, sektora. Robusnost u ovom kontekstu podrazumijeva sposobnost financijskih institucija da izdrže i ostanu stabilne unatoč neočekivanim ekonomskim udarima bilo da se radi o globalnim tržišnim poremećajima ili lokalnim financijskim nestabilnostima. S druge strane fleksibilnost se odnosi na sposobnost financijskog sektora da se brzo prilagodi mijenjajućim okolnostima adekvatno reagirajući na nove rizike i prilike. Ovo zahtjeva odnosno podrazumijeva agilnost u donošenju odluka, prilagodljivost regulativa i operativnu efikasnost. Ovaj zakon omogućava Hrvatskoj narodnoj banci kao nacionalnom sanacijskom tijelu da učinkovito intervenira u kriznim situacijama štiteći tako i gospodarstvo i potrošače. Digitalna otpornost je još jedan ključni aspekt ovog zakona. U suvremenom digitalnom dobu, otpornost na digitalne rizike postaje sve važnija komponenta stabilnosti financijskog sektora. Zakon adresira ovu temu uspostavljajući mjere za osiguranje digitalne otpornosti financijskih institucija ključne za zaštitu njihovih operativnih funkcija i klijenata. U doba kada su cyber prijetnje sve učestalije i sofisticiranije, ovaj aspekt zakona osigurava da naše financijske institucije ne samo imaju robusnost sustava zaštite, već i da su opremljene, da se nose s neposrednim razvojem digitalnih izazova. To uključuje ne samo implementaciju neposrednih sigurnosnih tehnologija već i kontinuiranu edukaciju i osvještavanje kako unutar institucija tako i među njihovim klijentima. Iskustva nakon sanacije Sberbanke ukazala su na potrebu za poboljšanjima u sanacijskom procesu, stoga predložene izmjene i dopune uključuju preciziranje odnosno pojačavaju ulogu i ovlasti Hrvatske narodne banke u postupku sanacije, uključujući preuzimanje ovlasti koje su prethodno bile dane glavnoj skupštini te jasno definiraju ulogu i ovlasti sanacijske uprave. Uvođenje instituta predsanacijskog povjerenika, omogućit će se učinkovitije provođenje odluka o odgodi plaćanja u kritičnim situacijama. Nadalje, u kontekstu zaštite potrošača i malih ulagatelja zakon donosi nove mjere. Povećava se minimalne nominalna vrijednost instrumenata regulatornog kapitala i podložnih obveza prilikom prodaje malim ulagateljima na 200 tisuća eura. Do sada je taj iznos iznosio 100 tisuća eura, čime se osigurava veći stupanj zaštite potrošača i sprječava potencijalne zloupotrebe. Depoziti potrošača su pod posebnom zaštitom. Cilj je osigurati da depoziti građana ostaju sigurni i van dosega bilo kakvih sanacijskih mjera. To je nužno za očuvanje povjerenja javnosti u financijski sustav i štititi osnovne financijske interese naših građana. Pored navedenog zakon jača ulogu jedinstvenog sanacijskog odbora uspostavljajući jasnija pravila odnosno efikasnije mehanizme suradnje i koordinacije u kontekstu jedinstvenog europskog sanacijskog mehanizma. Ovo je posebno važno u kontekstu prekograničnih financijskih aktivnosti gdje koordinirani pristup može značajno doprinijeti efikasnom upravljanju potencijalnim krizama. Na posljetku izmjene su usklađene i s uvođenjem eura kao službene valute u RH čime se osigurava njegova relevantnost i primjenjivost u novom monetarnom okruženju. Zaključno predmetni prijedlog zakona nije samo odgovor na prošle izazove već i proaktivna mjera usmjerena na jačanje mehanizma sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava. Cilj je osigurati stabilnost financijskog sustava i zaštita interesa naših građana.

Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predlagatelji. Evo slušao sam kolegicu Balić, kolegica se pripremila. To je bilo jedno suvislo izlaganje. E, a maloprije sam slušao čovjeka koji očito je negdje čuo za roman Toka svijesti i onda on dođe za govornicu ovdje i govori sve i svašta. Al, onako kako mu dođu misli na pamet, onda on to štrapa, lupa, izbacuje. Onda koristi engleske riječi da bi ispao pametniji, a zapravo uopće ne zna o čemu govori. Trebalo bi njegovo izlaganje od 15 minuta malo dublje analizirati ali evo nisam imao vremena pa sam malo dok sam slušao stavio čisto par stvari ovdje da malo, da ga malo kritiziram. ipak ima jednu dvojbu, toliko je to zapravo loše izgledalo da mi ga čak malo i milo pa imam jednu malo moralnu dvojbu, da li da se malo narugam sa kolegom ili ne. Ali ipak hoću evo ga. Jer on je odbrao biti zastupnik u Hrvatskom saboru, on se usudio doći za govornicu i govorit gluposti. Notorne gluposti koje nitko ne razumije, ne razumije ih ni on. I ako bilo koji ekonomist, bilo kojeg hrvatskog sveučilišta ili veleučilišta ovo čuje, ljudi molim vas, nemojte se rugat s čovjekom, ali kada ga slijedeći put vidite isključite televiziju. Dakle, zamislite da je Zvonimir Troskot ministar financija. Zamislite da je Zvonimir Troskot ministar financija. Prvo, što on ne zna. On kaže Podravka je jedina državna kompanija u Hrvatskoj, bravo Zvone, kralj si. A onda kaže, malo kasnije uz mirovinske fondove. Znači mirovinski fondovi su državna kompanija. Pa onda kada ukucaš ono mirovinski fondovi, piše tko je vlasnik mirovinskog fonda. Mirovinski fond je u vlasništvu svojih članova, tko su članovi obveznih mirovinskih fondova? Osiguranici koji su obvezno osigurani, bla, bla, bla. Zvone, dakle pao si ispit. Al, ajmo dalje. Onda on kaže, kralj kaže agri biznis. Agri biznis on koristi riječ. Dakle proizvodnja hrane i onda kaže da je Jamnica agri biznis. Dakle, da šta, možda netko sije, sadi Jamnicu po poljima. Ja mislim, moram priznat da, da stvarno ne razumijem gospodina. E, onda kaže, e, a ovo isto, mislim nisam ja ničiji odvjetnik, međutim on kaže za gospodina Vujnovca kaže e on kaže, nema proizvodnje, nema stvaranja. jedna od rijetkih kompanija kod nas koja bavi se proizvodnjom plina konkretno, je kompanija gospodina Vujnovca. Ali eto to je isto komedija, kritiziraj ga na neki drugi način, nađi nešto. a onda kritika kaže, onda opet za tog gospodina on kaže, e on je lijep, visok, krasan. Kakve to veze ima sa temom današnje rasprave? Apsolutno, E onda govori o retailu. On nema pojma što je retail. Onda kaže retail je trgovanje unutar kompanije Fortanove. Ljudi, dakle čovjek prvo ne zna prevest te riječi na hrvatski, a zapravo vjerojatno ne zna ni engleski ali on ima jednu, njemu se dogodilo nešto interesantno. Znate on je letio u Singapur, on je letio u Kanadu, on je letio u Izrael o trošku hrvatskih građana i čovjeka je malo obuzelo i onda je on mislio da nešto zna. Ali zapravo ne zna. Što se tiče ovog zakona, zakon je ok, ali nije ni ovo o čemu ja govorim, a pogotovo ono o čemu je govorio kolega Troskot. Ja bi evo ipak završio s jednom napomenom svima onima koji se nešto kuže u ekonomiju evo možda da imamo nekakvu duboku empatiju za ovo jedno totalno neznanje kolege Zvonimira Troskota. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Uvaženi zastupniče Zekanović jako lijepo ste se osvrnuli u svojoj raspravi o neznanju upravo po i po ovome i po ovim zakonima u raspravi u ime kluba o neznanju zastupnika Troskota. Danas smo imali prilike čuti da će izlaganja, u izlaganjima svih klubova Hrvatska je evo broj jedan po rastu nacionalne ekonomije u EU što u trećem kvartalu i potvrđuju rast BDP-a od 2,8%. Vlade su ispravni i u okolnostima krize i sve preporuke i u ovim zakonima danas mjere intervencije su ispravne i one su učinkovite i u očuvanju stabilnosti tržiš… hrvatskog tržišta rada. Poštovana kolegice dobro ste primijetili, ja bi se još evo kratko osvrnuo zapravo na tu cijelu stranku, radi se o stranci MOST da ljudi koji ne znaju odakle je Troskot da ipak znaju. Dakle, jedna najnekompetentnija ekipa koja je ikada došla u Hrvatski sabor. Ekipa koja evo upravo ovih dana obilazi hrvatska sela, slavonska sela i objašnjava slavonskom seljaku da afrička svinjska kuga ne postoji. Dakle, to je dno hrvatske politike, dakle tako se nešto nikad nije prije događalo. Takav jedan populizam iako moram reći dio njih zna da postoji, ali lažu,

Izvolite. tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege, evo u završnom obraćanju htjela bih još jedanput istaknuti kako će Klub HDZ-a podržati Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i sve te izmjene donose bolje propise kojim se uređuju i bolja pravila i postupci i instrumenti za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava. Isto tako, ovaj Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija donosi isto bolje propise kojim se uređuju uvjeti za otvaranje i okončanje postupka prisilne likvidacije kreditnih institucija, njegove pravne posljedice, njegova otvaranja, provedbe, bolja pravila, bolje postupke, instrumente u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija i ovlasti i zadatke tijela u postupku prisilne likvidacije kreditnih institucija i subjekata primjena.

podršku svim ovim izmjenama i dopunama, svim ovim mjerama i intervencijama u ovom zakonu koji će očuvati financijsku stabilnost, sigurnost hrvatskih građana Hvala i vama. Time smo iscrpili govore i onda ne preostaje mi ništa drugo nego da zaključujem i raspravi i glasovat ćemo po ritualnoj formuli kada se steknu uvjeti.